Шановні колеги, я прошу всіх заходити в зал і приготуватись до роботи. Колеги, я щойно мав дискусію, хочу наголосити: це є порочна практика брати півгодинні перерви під час розгляду закону. Я вам дам слово, ми домовились, я дам. Фракція має право після перерви виступити. У мене є прохання не брати ще одної реальної перерви. То в мене одне прохання, колеги, тому що це відчувається пряме безпрецедентне затягування розгляду закону. Я вам дам зараз виступ як це передбачено Регламентом, я тільки прошу вас не брати ще одної реальної перерви. Колеги, але спочатку буде реєстрація, відкриття засідання, а потім… Отже, колеги, я прошу приготуватись до реєстрації, заходити в зал. Колеги, я зараз надам виступ, після оголошення відкритого вечірнього засідання. Не переносьте свої протистояння внутрішні на всю Верховну Раду, "Опозиційний блок". Отже, колеги, всі на місцях? Можемо реєструватись? Я прошу… Заходіть, будь ласка, займайте робочі місця.

місця. Колеги, я прошу займати робочі місця. Отже, прошу провести реєстрацію і зареєструватись.

Зареєстровано 344 народних депутата. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим. Колеги, я мав дискусію, і я підтверджую, після того, як дві фракції беруть перерву, вони мають право на виступ. Зараз я запрошую на 3 хвилини до виступу Нестора Шуфрича.

необхідність прийняти цей закон, який суперечить декільком нормам Конституції, по якому вже є заява Комісара Євросоюзу Дуні Міятович, яка, захищаючи права людей, закликає Комісар Ради Європи, підкреслюю ще раз – Комісар Ради Європи з прав людини, вона сьогодні закликає Верховну Раду призупинити розгляд цього закону у зв'язку з тим, що він є кон'юнктурним і не може бути об'єктивно розглянутим під час президентської кампанії. Крім того, Євросоюз сьогодні закликає в одному законі розглянути і питання використання державної мови, і в цьому ж законі висловитись щодо можливості використання мов інших, які сьогодні мають місце на споживання в Україні. Ми стоїмо на позиціях поваги до Конституції і до Регламенту Верховної Ради України. Скажу відверто, мені дуже шкода, що сьогодні ігноруються 119, 120 статті Закону "Про Регламент Верховної Ради України", де народним депутатам забезпечується право обговорити будь-яку поправку і поставити її на голосування на підтвердження, навіть якщо вона була прийнята під час підготовки до другого читання в комітеті. Це наше конституційне і законне право. Я ще раз хочу звернутися до наших колег. Ми не сприймаємо звинувачення про те, що затягуємо розгляд цього закону. Ми хочемо одне – щоби ви почули пораду ваших стратегічних партнерів з Ради Європи, які наполегливо просять вас призупинити розгляд цього питання. Скажіть, будь ласка, у нас є чудовий проект постанови, який унікально підписаний лідерами політичних партій, навіть не фракцій, він об'єднав цю Верховну Раду – питання щодо мораторію на підвищення ціни на газ і комунальних тарифів. Я абсолютно переконаний, що затягування цього питання є і в інтересах коаліції, яка не хоче розглядати питання мародерства в "Укроборонпромі", комунальних тарифів, погіршення життя людей. І люди говорять, що вони за українську мову, але зараз є питання більш нагальні і більш важливі.

Отже, колеги… Вибачте, в мене ще є заява від двох фракцій, але вони – заміну на виступ. Курячий. Так? Це від фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка". Будь ласка, Курячий, 3 хвилини. Шановні українці, шановні колеги, до мене, як і до багатьох з вас, звертається дуже велика кількість людей і вони просять прокоментувати і надати оцінку нещодавній заяві Юлії Тимошенко. Вона виступила проти монетизації субсидій та індексації пенсій, які вже отримують мільйони українців. Люди в шоці від дій Тимошенко. Люди дуже добре пам'ятають, у 2009 році прем'єр Тимошенко витратила багато часу, зусиль і грошей на рекламу своїх досягнень у перерахунку пенсій, реклами було більше аніж пенсій. Нагадую, що в листопаді-грудні 2009 року за кілька місяців до президентських виборів Юлія Володимирівна нібито ощасливила пенсіонерів, додавши їм від 60 копійок аж до 30 гривень. Тому не Тимошенко коментувати ініціативу сьогоднішнього уряду, зараз відбувається зріст на сотні і тисячі гривень. Зі своїх власних егоїстичних політичних причин Тимошенко намагається заблокувати рішення про виплати соціально-уразливим пенсіонерам заради досягнення влади. Позаздрити рішенню, за яким пенсіонери отримують підвищені пенсії, це не по-людськи, врешті-решт, політична боротьба – це конкуренція, але не за рахунок людських інтересів і прав. Юлія Володимирівна, не беріть в заручники тих, хто потребує цієї підтримки і турботи. В тому ж самому 2009 році уряд Тимошенко виступив проти Закону про підвищення соціальних стандартів, саме уряд Тимошенко демонстративно не хотів виконувати рішення про підвищення мінімальної зарплатні тільки тому, що закон запропонував тоді Президент. Таке політичне лицемірство призвело до розчарування у діях Тимошенко, вона програла вибори 2010 року, і внаслідок цього владу захопив Янукович. Якщо не лицемірством, то як по-іншому назвати приязну нещодавню розмову з олігархом Коломойським тієї, хто у своїй передвиборчій програмі обіцяє зламати кланово-олігархічну систему. Ви з олігархом зібралися ламати олігархічну систему? З ним її можна тільки відновити і розвинути. Я хочу зараз звернутися до наших пенсіонерів. Шановні друзі, шановні українці, ви отримували і будете отримувати індексацію пенсій та законні виплати. І монетизація субсидій обов'язково відбудеться, власне, вона вже відбувається, бо монетизації вимагає ухвалений Верховною Радою України закон. Колеги, люди чекають на позитивні зміни і заважати цьому можуть лише явні та приховані вороги держави. Дякую за увагу.

Це просто жах, коли людина не розлічає індексацію, не розлічає пенсію з передвиборними подачками, які розділяють по тисячі гривень на місяць. Крім того, я прошу вас, правлячу коаліцію, взяти відповідальність, що вчора в Харкові не отримали через "Укрпошту" в грошовій формі субсидію. Хто за це буде відповідати? А якщо зараз не сплатять вчасно, їм будуть нараховувати пеню. Друге. По цей час не знають в Міністерстві фінансів, а ви знаєте, що податківці клацають зубками, що це дохід і можуть взяти ще податок? Третє. А порахували, даючи гроші субсидії, що треба сплатити платіжку, а "Укрпошта" бере по 8 гривень за кожну, і це ви залізли в карман до людей. А втретє, так ви ж порахуєте це доходом перед нарахуванням наступної субсидії. Боже, яке ж горе… Вибачте, я не чув всього виступу, був згаданий "Опозиційний блок"? Ні, "опозиція" говорилось. Колеги, опозиція – це у нас широке поняття. Ні, репліка на репліку не дається, колеги. Давайте, колеги, давайте зупинятись. Давайте продовжувати розгляд Закону про мову. І я запрошую до трибуни голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Будь ласка, пане Миколо. Отже, хочу нагадати, що ми зупинились на поправці 424 авторства Шуфрич і Німченко. І хто з вас буде виступати? 424-а. Наполягаєте? Хто буде виступати? Ні? Шуфрич, будь ласка, пане Нестор. Включіть мікрофон. 16:13:16 ШУФРИЧ Н.І. Шановні колеги! Безумовно, ми наполягаємо на тому, щоб ця поправка була розглянута. Ми вважаємо, що сьогодні закон, який пропонується, він звужує вимоги, які зараз ставить перед нами суспільство. Апелюючи до того, що цей закон торкається виключно функціонування української мови і не є предметом обговорення, використання інших мов, ми тим самим порушуємо зобов'язання України, в тому числі і перед європейською спільнотою. Я вже не говорю про те, що нехтуємо конституційними правами наших громадян, які є українцями, які з повагою ставляться до державної мови, які не проти того, щоб щоб її використання стимулювалося, але вони категорично проти того, щоб були попрані їх конституційні права використовувати їхню рідну мову. Дякую за увагу. Дякую. Поправка колеги Шуфрича і колеги Німченка звучить так: "викласти розділ V "Застосування мов у публічних сферах". Але цей закон не про мови, а про українську мову як державну, про конкретну українську мову. Тому, очевидно, ця поправка не була врахованою як, і між іншим, і суб'єктивні думки, дані в інтерв'ю однією зі співробітниць Ради Європи пані Дунею Міятович, на яку посилається Нестор Шуфрич. Всі дають інтерв'ю і поради – це не документи, кожна з країн, про які згадував колега Нестор, мають закони про свої мови. І Україна як повноцінний член Європейського Співтовариства, виконуючи рекомендації Венеційської комісії, вважає так само, тому ця поправка була відхиленою. Дякую. До речі, хочу наголосити, що величезна кількість новел у нашому законі взяті з французького законодавства про мову – французького законодавства – однієї з найбільших країн Ради Європи. Отже, я ставлю на голосування поправку 424. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

тому я не буду наполягати на тому, щоби ми її ставили на підтвердження. Тим не менше, хочу звернути увагу, що під час технічного опрацювання і техніко-юридичного опрацювання наприкінці доцільно все ж таки було б врахувати думку окремих депутатів і більш чітко і виважено підійти до визначення "українська мова державна в публічних сферах" і що таке є "приватне спілкування". Ну, зокрема, можна було б повернутися до правки 82 нашого колеги Помазанова і врахувати її принаймні частково для того, щоб було розуміння, що таке є приватне спілкування, щоб не було спекуляцій з цієї теми. Тим не менше, не наполягаю на голосуванні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вже обговорили. 426-а. Не наполягає автор. 427-а. Не наполягає. 428-а. Наполягає Констанкевич. Будь ласка, включіть мікрофон. Ірина Констанкевич, 23 виборчий округ, Волинь. Шановний пане Миколо, я звертаюся до вас з проханням прокоментувати, чому відхилена правка, якою ми вимагали, щоб у закладах вищої професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, закладах середньої освіти, навчання в яких здійснюється державною мовою, державна була обов'язковою для педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових протягом всього часу, який зараховується як робочий? Я хочу прокоментувати, що ця правка викликана потребами реального життя, і часто-густо ми бачимо, що в школах на уроках вчителі спілкуються українською, натомість на перервах спілкуються російською. Ми бачимо практику, що в закладах професійно-технічної освіти під час лекційних, практичних занять державна мова українська, Я прошу прокоментувати чому моя правка відхилена і поставити її на підтвердження. Дякую. Шановна колега Констанкевич, я вже пояснював, що ми дуже обережно підходимо до будь-яких змін статті 7 Закону "Про освіту". Фактично ми в цей закон перенесли повністю статтю 7 Закону "Про освіту", нічого в ній не змінюючи, в тому числі і цей пункт, додавши лише те, що мовою зовнішнього незалежного оцінювання має бути українська мова. Це ми додали цей пункт. Все інше ми не рухали, тому що ця стаття 7 дуже довго обговорювалася, в тому числі і Венеційською комісією. Ми з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм мали зустріч і з Генеральним секретарем НАТО, і Головою Європейського Союзу, і ми не змінювали цієї статті, для нас це було принципове питання. Ми лише в "Перехідних положеннях" зробили відтермінування вступу в дію цю статтю, так як подавали відповідний законопроект деякі наші депутати, оскілки це блокує нашу інтеграцію в НАТО. Тому ми дуже обережно до цього підходимо. Натомість пункт про те, що і на перервах треба спілкуватися українською в нас є в інших статях, і ми до нього дійдемо – ви побачите. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це дуже дразливе питання, яке ми багато обговорювали. Чи не буде заперечень, просить Співаковський, хвилина, щоб пояснити? Не буде заперечень, так? Будь ласка, хвилину, Співаковський. 16:19:24 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Дякую. Шановні колеги, тут дуже важливий момент, коли ми знаходили консенсус при обговоренні закону, базового Закону "Про освіту", ми чітко сказали про навчання да? – державною мовою. І це означає, що навчання на перервах все-таки не проходить, навчання, скажімо, в їдальні не проходить. Тому, Ірина Мирославівна, я тут звертаюсь до вас і як до колеги члена комітету звернути увагу на те, що мовою навчання є державна мова, але якщо люди, бо Україна різна і спілкуються на перервах, в їдальні і так далі іншою мовою – мовою національної меншини або корінного народу, тут нічого страшного нема. Ми якраз тут і знайшли той консенсус, який дав нам можливість знайти ті голоси, завдяки яким ми прийняли цей закон. Дякую. Ставлю на голосування поправку 429. Комітетом вона відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 429-а. Шуфрич, будь ласка. Ми просимо статтю 17 назвати "Мови в освіті". Ми маємо величезні проблеми у зв'язку з прийняттям 7 статті Закону "Про освіту", де фактично обмежили наших громадян отримати загальну освіту, мати можливість отримати вищу освіту на язику, який… на мові, якій вони вважають для себе рідною. Це грубе порушення 10 статті Конституції, яка гарантує можливість використання російської та інших мов в Україні в усіх напрямках життєдіяльності. Сьогодні ми маємо цим законом об'єднати суспільство, а не створити нові загрози блокування України країнами Євросоюзу. Я вже не говорю про Росію, там вже й так все заблоковано, тільки гроші заробляються. Як ми виявили, ще й мародерствують. Тому я прошу підтримати нашу поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Княжицький. Ну аналогічно. Ця стаття взята зі статті 7 Закону "Про освіту", так і називається – про мову в освіті, і ми не змінювали цього пункту, оскільки він був узгоджений і з Венеційською комісією, і з нашими міжнародними партнерами, тому правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 429. Комітетом вона відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

Дякую. Шановні колеги, я хочу зачитати поправку, яку ми пропонуємо прийняти: "Громадянам України гарантується право отримання освіти державною і регіональними мовами або мовами меншин. Це право забезпечується через мережу дошкільних дитячих установ, загальних середніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих державних і комунальних навчальних закладів з українською або іншими мовами навчання, яка створюється відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту". Шановні колеги, я ще раз звертаю вашу увагу, що ми маємо шалені конфлікти з румунами, угорцями, словаками і поляками. З приводу прийняття Закону "Про освіту", а зараз ще погіршимо ситуацію, прийнявши цей закон. Не випадково нас просить Рада Європи зупинитися в розгляді цього закону і перенести його на післявиборчий період, після виборів Президента. Хочу вас запевнити, що ні Рада Європи, ні ООН, ні "всесвітня масонська ложа" нас нічого не просили щодо цього закону. ця правка була відхилена, оскільки ми не можемо цим законом регулювати інші мови, оскільки Закон саме про державну мову – така філософія закону. І колеги Шуфрич і Німченко, вони виступають з іншою філософією весь час, бо вони вважають, що це має бути закон про всі мови, а в нас Закон про українську державну мову. Інші мови захищені відповідно до іншого законодавства. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 430, це… Пане Микола, 30-а, так?

Рішення не прийнято. 431-а. Не наполягає. 432-а. Не наполягає. 433-я, Лесюк. Наполягає, будь ласка. Шановні панове, хочу зачитати вам одне рішення Конституційного Суду від 99-го року, про державу, – обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади і так далі, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом. Ніхто не сумнівається, що освіта – це є сфера суспільного життя. Тому, пане Миколо, я не розумію, звідки у нас така цікава новела, що кожен громадянин має право, має право, я зразу переходжу до другої частини, має право отримати освіту. Жодного права в Конституції щодо державної мови не написано, це є припис обов'язковий. Це є функція держави. І ваш закон називається, наш закон називається – Закон про функціонування української мови як державної. Якщо вона функціонує як державна, якщо це інструмент засобу, у вас… 30 секунд завершити, будь ласка. ЛЕСЮК Я.В. Дякую. В половині преамбули у вас говориться, що це складова частина конституційного ладу і так далі. Тут же ви говорите про якесь право. Право: я хочу чи не хочу. І ще одне, пані Ірино, я дякую вам, особливо Андрію Парубію і пану цьому, як тут відстоювалася державна мова. Тобто ви завжди говорили: "Говоріть державною мовою. Це є мова ведення засідання". Я вам пропоную, якщо ви будете йти з такою логікою як зараз це…

ви маєте право". Це не право, це обов'язок і тут не може бути. І тут цього не може бути. Це троянський кінь, який ви всовуєте під менталітет України. Дякуємо за роз'яснення вашої поправки 433, вона була відхилена комітетом. Будь ласка, коментар голови комітету. 16:27:28 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, у вас був надзвичайно цікавий, змістовний виступ, але просто поправка не містить тих слів, термінів, висловів і ідей, які ви щойно висловили. Я її зачитаю. Поправка… перша статті 17 викласти у наступній редакції: "Мовою освітнього процесу в закладах освіти є українська мова, з урахуванням винятків, передбачених цією статтею". Ця поправка була відхилена теж з тієї причини, що ми не хочемо змінювати і не змінювали статтю 7 Закону "Про освіту", а це була правка саме до цієї статті. Дякую. Дякую вам, шановний колего. І я прошу поставити на голосування 433 поправку. За-25 Поправка відхиляється. Наступна поправка Павла Кишкаря – Я, звичайно, за прискорення процесу розгляду. Але, коли в текст, підтримуючи Ярослава Васильовича, вкладається слово "право" і знову будуть нам всякі біло-голубі, більше голубі, ніж білі, розказувати, що це їхнє право – виступати державною або іншою, то це неправильно. Я думаю, що це ми маємо в фінальній частині тексту обов'язково виправити. Рідною – не рідною. Нам розказують про нові загрози. Так нові загрози – це до "Опоблоку" – вже сталися. Ваш "русский мир" прийшов з автоматами і вбиває російськомовних українців, вбиває, фізично знищує! А ви нам розказуєте, що ми маємо генерувати якихось громадян для інших держав. А потім ті люди, за наші кошти виховані, відправляються через річку і стають громадянами інших сусідніх держав. То державна політика полягає в тому, щоб виховувати громадян нашої держави, а не генерувати людей, які потім мають виїхати в Євросоюз чи в інші країни задля того, щоб стимулювати їхню… На продовження, у нас буде велика дискусія, пане Миколо, щодо "Перехідних положень" і грубого порушення того закону, який ми з вами так тяжко вистояли – Закону "Про освіту". Нам буде вдвічі тяжко відстоювати і ламати той законопроект, який протягує український – а? – він "уряд Гройсмана" зараз називається – український уряд, який називається Закон "Про загальну середню освіту", де знищується мова викладання українська. Буде 20 відсотків лише української мови викладання від… Дякуємо. Колеги, я прошу, щоб ми йшли зараз по цьому законопроекту. Прийде Закон "Про освіту" в сесійну залу, будемо дискутувати. (Шум у залі) Я знаю, я чудово це знаю. Шановний колего, давайте вже не повчати президію, який закон ми прийняли. Я сподіваюсь, у вас же немає сумніву, що я володію цією інформацією і статтею 7 цього закону. Дякую за довіру до президії. Будь ласка, коментар щодо 434 434 поправки. Коментар, будь ласка, голови комітету. 16:30:44 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Отже, шановний колего, як я вже говорив, ми не змінювали статтю 7. Але дискусія, яку ми ведемо, вона трішки невірна, тому що в статті 7, яка сюди просто перенесена, ніде немає слова про право на мову. Мова іде про право на освіту, яке гарантується Конституцією, і ця стаття просто є з Конституції. От що там сказано: "Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти". А Конституція, як ви знаєте, в статті 53 якраз передбачає це право на освіту. Тому про право на мову ми тут не говоримо, але ми не змінювали цю статтю з інших причин, з тих, що ми не хотіли змінювати статтю 7. Дякую.

Шановний доповідачу, нам не закон гарантує право, а гарантує Конституція право, хочу вам це нагадати теж. Напевно, ви це знаєте. І Конституція гарантує право на освіту і право на мову, і на знання, і на все інше. Навіщо ви підміняєте Конституцію законом? Це якщо слідувати вашій логіці, закон і ця стаття мала би розвивати і застосувати механізм реалізації цього права, а саме механізм реалізації якраз і передбачає українізацію України, а не, як в оцьому любителю московської Дуні, який маніпулює Євросоюзом, а ви чомусь думаєте, що вам вдасться бути добреньким перед країнами Євросоюзу. Ми маємо бути і відстоювати інтереси України, незважаючи на позицію євросоюзів, когось іншого. Вам мало того, що "руській мір" буде продовжувати своє існування хіба? Щодо цієї статті щодо конкретної правки. Там є тільки ссылка, і я наполягаю на голосуванні саме на те, щоб винятки, які тут передбачені, були враховані, адже в назві статті є винятки, а ми не пишемо, що винятки мають бути враховані. Це за логікою просто елементарного законотворчого процесу. Раз ці винятки є, значить, вони мали би бути враховані. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету по 436 поправці. 16:33:20 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, якщо ця стаття 7 Закону "Про освіту", яку ми сюди перенесли дослівно, така добренька, то чому ж через неї такі демарші нам влаштовували деякі країни Євросоюзу? Чому через неї Угорщина під тиском Росії нам заблокувала співпрацю з НАТО? Через цю статтю. Чому вони так хочуть її змінити? І чому так хочуть її змінити представники "Опозиційного блоку"? Тож я закликаю вас, справжніх патріотів, не йти в них на поводу, не обдурюватися цією ситуацією, а фактично відстоювати українські інтереси, бо ця стаття відстоює українські інтереси. Ми її сюди перенесли, оскільки вона була підтримана Єврокомісією на прохання України, Єврокомісія підтримала позицію України, як би це не подобалося російським певним колам, певним європейським колам, які знаходяться під впливом Росії. Через те ця норма була відхилена. Дякую. народного депутата Мусія. В той же час, колеги, я хочу зазначити, що до президії надійшла репліка від "Опозиційного блоку", який звертає увагу доповідача по закону з проханням не згадувати блок в негативному контексті. Зараз ми проголосуємо, шановний пане Долженков. Дякую. Будь ласка, прошу визначатися по цій поправці. Я зробила зауваження… 11 – "за", поправка відхиляється. Будь ласка, мікрофон Васюнику включіть. Дякую. Дуже дякую, пані Ірино. Ну, шкода, що насправді жодної правки в частині "Мова освіти" комітет не підтримав, так, тому що подані мої правки базуються на нормах, викладених рішенням Конституційного Суду від 14 грудня 99-го та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 92-го року та Рамкової конвенції про захист національних меншин від 1 лютого 95-го року. Я би хотів звернути увагу, що вказаними міжнародними документами державам надається право на свій вибір обирати спосіб забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин України, та осіб, які належать до корінних народів на відповідному рівні освіти. Тому я наполягаю на голосуванні своєї правки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. з точки зору комітету, правка колеги Васюника можливо є слушною, але вона, за великим рахунком, є технічною правкою. Ми прийняли для себе рішення, як я вже говорив, не вносити змін до прийнятої статті 7 Закону "Про освіту". Через те ця правка не була врахованою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Прошу визначитися по цій поправці, народного депутата Васюника. Будь ласка, прошу визначитися. Та, що прозвучала. Дякуємо. Рухаємося далі? Ми зараз знаходимось на 437 поправці. Перед тим, як ми надамо слово автору поправки, 30 секунд, будь ласка, пану Долженкову. Він бушує там зі свого місця, що була згадана їх фракція. Будь ласка. коаліції, позафракційних говорять щось якісь звинувачення на адресу "Опозиційного блоку". У вас морального права нема рота на "Опозиційний блок" відкривати. Ви зруйнували цю країну, цю економіку. Ви зараз просто… народного депутата Мусія. українських патріотів, які тут підіграють Москві. Українські патріоти ніколи московській "п'ятій колоні", якою є колишні "регіонали", не підігравали і не підграють. Ми за посилення цієї статті, ми вважаємо її недостатньою. Саме тому ми наполягаємо на своїх правках. Тому що українізацію, побудувати в Україні українську Україну ми не зможемо, коли ви будете загравати з Європейським Союзом, з "п'ятою колоною" в Угорщині, з "п'ятою колоною" в Румунії. Московські гроші там проплачують політиків, Дунь всяких, яких тут згадують, невідомо яких. Тому я наполягаю щодо забезпечення стосовно цієї конкретної правки. Ви не врахували, в цій моїй правці є слово "забезпечує", не тільки там "має право", а "забезпечує". Слово "забезпечення" є дуже важливим. Тому що ми маємо права, а потім держава не має механізму забезпечення. Якщо ми залишимо слово "забезпечення", значить тоді держава буде забезпечувати українську освіту в… Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатися по 437 поправці. І також хочу все-таки закликати до коректності і до представника високого з прав людини Ради Європи.

Шановні панове, тільки давайте не будемо спекулювати, це про що ми зараз ми будемо говорити. Пункт 2 частини першої 17 статті абсолютно не стосується Ради Європи, ні Венеційської комісії, нікого. Послухайте, як ми пишемо спочатку. Ми пишемо: "Мовою освітнього процесу в закладах освіти є українська мова". А далі ми пишемо: "Кожен громадянин має право отримувати освіту". Причому тут право, якщо мова освіти і є українська мова. Треба писати: "в деяких випадках може бути інакша". Ви підмінюєте поняття. Жодного права, те, що як у нас написано, жодного права нікому непотрібно на отримання освіти, це є функція держави, функція освіти. Причому "кожен має право отримати освіту"? Це по визначенню, якщо хочете – "по понятиям". Невже незрозуміло, що ми абсолютно підмінюємо. В Конституції про право мов написано тільки про право на мови нацменшин. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатися по поправці пана Лесюка, яку він тільки що презентував, 439-й. Прошу визначитися. За-27 Поправка не приймається. Наступна, так само, Ярослава Лесюка 440 поправка. Прошу, пане Лесюк.

Ми пропонуємо написати: "Українська мова є мовою освітнього процесу формальної освіти…" і так далі. Є! Як функція, ми не потребуємо жодного права на отримання освіти державною мовою. Право стосується виключно мов нацменшин, державна мова – це є функція, функція, функція існування держави. Це те саме, що ми будемо говорити: кожен громадянин має право платити податки. Навіщо такі підміни робити? І чому роками ви так за це все заступаєтеся? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення поправки. Будь ласка, буде реакція голови комітету? Ні. Просто прошу визначатися по поправці… Дякую. Дякую. Зупиніть, будь ласка, голосування. Народний депутат Лесюк наполягає на тому, щоб голова комітету роз'яснив позицію комітету, чому його поправка 440 була не прийнята, вона була відхилена? Будь ласка, пане комітет не підтримав жодних поправок, які стосуються змін статті 7 Закону "Про освіту", який обговорювався Венеціанською комісією, який є під такою великою увагою міжнародної спільноти, який частково заблокував нашу співпрацю з НАТО, яку нам всім потрібно розблокувати. Ми дуже обережно і відповідально ставилися ставилися до статті 7 цього закону, перенесли її сюди без змін. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Шановні колеги, от тепер прошу визначатися по поправці 440 народного депутата Лесюка. Прошу визначатися. Ми почули позицію і автора, і роз'яснення голови комітету, прошу визначатися. 16:42:33 За-21 Поправка відхиляється. Наступна поправка 441. Народний депутат Брензович, будь ласка, третій, четвертий частини першої статті 17 вилучити замінивши їх одним абзацом наступного змісту: "Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. Умови і правила реалізації цього права встановлюються законом України що регулює права національних або мовних меншин та корінних народів України". Видається, що ми забуваємо про рекомендації Венеціанської комісії і обіцянки цієї владної верхівки України щодо внесення до статті 7 Закону України "Про освіту" і тому не тільки дублюємо його текст, але ще додаємо два додаткових обмеження щодо використання мов меншин, а саме при проходженні ЗНО і при навчанні іноземної мови. Для того, щоб принаймні залишити можливість корегування цієї ситуації в майбутньому пропоную підтримати запропоновану мою правку.

"Опозиційного блоку", і правки представників "Блоку Петра Порошенка", різних, які часом стоять на різних позиціях, бо позиція колеги Лесюка і колеги Брензовича відрізняються, не розглядалися комітетом. Бо ми прийняли для себе рішення перенести сюди статтю 7 Закону "Про освіту" без жодних змін, оскільки вона пройшла слухання Венеційської комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги! Я прошу визначатися по 441 поправці, будь ласка. Нагадую комітет її відхилив, прошу визначатися. 16:44:30 За-11 Поправка відхиляється. Наступна поправка 442 народного депутата Мусія, будь ласка. Шановний голово комітету! Шановні народні депутати! А найбільше звертаюся до народу України, так як я є представником народу України у Верховній Раді. Це найпринциповіша правка щодо мови навчання і мови вивчення. Вже тут говорив пан Лесюк про те, що є рішення Конституційного Суду, ми не можемо порушувати рішення Конституційного Суду. Натомість в порушення рішення Конституційного Суду ми запхали безхребетну позицію комітету і безхребетну позицію теперішньої Верховної Ради на 27-му році незалежності заклавши міну "руського міра" в навчання мовами. Немає навчань мовами, може бути тільки вивчення мови – це рішення Конституційного Суду. І зараз… в попередні рази ви казали, що окремий буде закон для мов нацменшин, там, і так далі, корінних народів. Навіщо ви пхаєте знову сюди, маючи цей аргумент, що буде інший закон про мови меншин? Це абсолютно принципова позиція, може бути тільки вивчення мови як предмету і все. Оце буде справді українська позиція. Ми – український парламент чи міжнародний якийсь?

Закону "Про освіту" так, як і інші правки, вона не врахована, між іншим як і наступна правка 443, яка є мого авторства, я на ній теж наполягав. Але комітет більшістю голосів прийняв рішення не враховувати правки до Закону "Про освіту". Я як голова комітету доповідаю вам позицію комітету і причину, з якої ця Дякуємо за роз'яснення. Колеги, таки, дійсно, надзвичайно важливий блок обговорюємо. І прошу визначатися по поправці 442 народного депутата Мусія. Нагадую, що комітет її відхилив і голова комітету виклав позицію, що в тому числі для розблокування наших взаємин

Я хочу зачитати поправку, яку ми хочемо поставити на голосування: "Громадянин України…громадяни України мають право на вільний вибір мови навчання у відповідності до цього закону, за умови обов'язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство". Я хочу ще раз звернути увагу, автори поправки, які висловлюють максимальну повагу до української державної мови, але разом з тим ми захищаємо право наших громадян згідно 10 статті Конституції отримати освіту на тій мові, яку вони вважають для себе рідною. Це їх конституційний обов'язок. Відповідь, що цей закон тільки про українську мову, нами не сприймається тому, що цей закон розколює, а…

Через те я не бачу великих підстав це коментувати. Хочу лише сказати, що ми робили об'єднуючий закон, і жодним чином цей закон… ми робимо все для того, щоб він не обмежував права національних меншин отримати освіту своєю мовою. Але державну мову і державну атестацію люди повинні знати. Про це говорить Закон "Про освіту". Ми просто сюди перенесли цю норму. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по 445 поправці авторства Нестора Шуфрича. Прошу визначатися. За-10 Поправка відхиляється. Наступна, 446-а, народний депутат Лесюк.

ви ж уже сказали, що все! 447-а, будь ласка, народний депутат Кишкар, вам слово. 16:49:21 КИШКАР П.М. Я, власне, теж прошу підтримати ідею менше ставити на підтвердження тих правок і переходити якомога швидше до

теж хотів би, щоб закон був прийнятий, але прийнятий такий, який об'єднає суспільство, а не ускладнить наші відносини як всередині країни, так і за її межами. І ми наполягаємо на наступній поправці. А, до речі, мені дуже цікаво, пан Микола, мій колега, який зараз доповідає цей закон, порівняв масонську ложу з Радою… з Євросоюзом. Скажіть, будь ласка, це як таке сталося, для вас масонская ложа і Єврорада – це є одне і теж? А з приводу поправки я хочу її зачитати. "Державні і комунальні навчальні заклади у встановленому порядку створюють окремі класи, групи, в яких навчання надається іншими мовами, ніж.... іншою мовою, ніж у навчальному закладі в цілому, за наявності достатньої кількості відповідних заяв про мову навчання від учнів". Це ще раз прохання щодо....

І Дуня Міятович, вона також є Комісаром з прав людини не Євросоюзу, а Ради Європи, але це таке. Будь ласка, ми голосуємо зараз по 448 поправці. Прошу визначатися.

Наступна – 449 поправка. Будь ласка, Мусій, вам слово. 16:51:34 МУСІЙ О.С. Шановний доповідач, шановні колеги, абсолютно не сприймаю позицію, яка лунає від колишньої Партії регіонів про те, що ми тут розколюємо суспільство, ми розколюємо і нашу євроінтеграцію і так далі. Ви розколи українське суспільство. Ви принесли московську сюди кров на нашу землю, наших громадян і наших людей, саме тому ви несете за це відповідальність. А це сталося саме тому, що не було... ГОЛОВУЮЧИЙ. і не було відповідної такої статті, яку ми зараз намагаємося підкоригувати і правильно поставити для того, щоби далі був в Україні український світ, а не ваш московський світ. Якщо вам не подобається це законодавство... поправок, а не обмінювалися люб'язностями. Ми дякуємо вам за роз'яснення вашої позиції, пан Мусій. Я прошу визначитися по 449 поправці. Прошу визначитися. Будь ласка, по поправках. У вас дуже розумні поправки, нам цікаво чути їх суть.

Дякую, шановна головуюча. Ви, мабуть, мене погано чули. Я говорив: Євросоюз і Рада Європи. А не як одне ціле. І те, що вельмишановна мною Дуня Міятович – Комісар з прав людей – наголосила і звернула увагу на те… на те, щоб ми сьогодні відклали розгляд цього питання, я вважаю, що ви мали би це питання взяти до уваги. Але у мене було дуже цікаве, я чув, апелювання до рішення Конституційного Суду від 1999 року. В залі присутній народний депутат, не просто заблудший депутат до Ради, а народний депутат України, який в 1999 році приймав це рішення, Німченко Василь Іванович, мій колега і автор поправок, який чітко вам може сказати, яке рішення і як воно стосувалося використання державної та інших мов в нашій країні. Я ще раз прошу поставити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний колего. Я хочу, єдине, що зауважити, що в 451 поправці жодного слова немає про Дуню Міятович, там інший текст, але ми його не почули. не менш, маємо визначатися, колеги. Я ще раз апелюю до зали, ну давайте йти по тексту поправок. Ми ж не розуміємо потім, за що голосувати. Будь ласка, прошу визначатися. За-8 Поправка відхиляється. Наступна поправка, це поправка так само Нестора Шуфрича і Василя Німченка. Хто буде презентувати? Так само? Нестор Іванович. Будь ласка, мікрофон шановному Нестору Івановичу. 454 поправка. 16:54:50 ШУФРИЧ Н.І. Ми просимо врахувати нашу поправку в наступній редакції: Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестикулярною "Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на

порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення жестової мови української та однієї з регіональних мов або мов меншин". Так звучить ця поправка. Будь ласка, просимо комітет прокоментувати, чому її відхили так. Мова йде про навчання, забезпечення навчання мовою жестів. У нас величезний блок про навчання жестовою мовою, очевидно, він стосується української мови, як і весь закон. Щодо регіональних мов, це має регулюватися в інших законах, як ми вже говорили, по-перше. По-друге, ми справді не вносили змін до статті 7 Закону "Про освіту", а це теж зміна до статті 7 Закону Закону "Про освіту". Принагідно хочу колезі Нестору сказати, що Дуню звати не Мятович, а Міятович, і що вона – Комісар з прав людини, а не з прав людей. Раптом вона образиться на вас, а ви так її шануєте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, друзі, дякуємо. Друзі, у нас стільки часу ми приділяємо Дуні Міятович, що мені аж незручно, правда, її в залі немає. Давайте визначимося зараз по поправці поправці 454. Вона стосується важливої теми, важливої теми – теми забезпечення освіти якраз для людей, які мають вади слуху. Я прошу визначитися. Ми почули позицію авторів поправки і позицію комітету. Прошу визначатись. Комітет стверджує, що це визначено в нас в іншому блоці закону. 16:57:16 За-11 Поправка не приймається, але комітет наголошує, що ця тема у нас для інклюзії іде в інших блоках цього закону. 455 поправка. Ігор Васюник, будь ласка, вам мікрофон. Дякую. Даною правкою я мав на меті уточнити, що умови для вивчення державної мови особами національних меншин повинні бути організовані таким чином, щоб вони могли проводити професійну діяльність у виборній галузі з використанням державної мови. Тому я наполягаю на голосуванні цієї правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися по 455 поправці, будь ласка. За-18 Поправка відхиляється. Наступна 456-а. Народний депутат Лесюк не наполягає? Наполягає. Будь ласка, мікрофон.

ми розуміємо один другого. Я просто прошу вас пояснити, чому та редакція, яку я запропонував, була відхилена. Де оцей вищий стратегічний підхід? Абсолютно я добре розумію, що ви розумієте, що я розумію, і я розумію, що ви хочете. Єдине я ще хочу одне сказати – не треба підміняти Венеційською комісією і Радою Європи Конституцію України. І ще одне. Будь-які міжнародні угоди з приводу мов чи будь-чого діють лише тоді, в тій частині, яка не заперечує Конституцію України. Всюди, вводячи поняття, це прямо якийсь бісер по цілому закону, підміни поняття державної мови як функції, як частини конституційного ладу поняттям на право Дякую. ЛЕСЮК Я.В. Добре. Я прошу вибачення. Але все таки поясніть мені, будь ласка, чим ви мотивуєтесь, коли ви щось заперечуєте? Дякую. Просимо роз'яснення по цій поправці шановного колеги, 456-ї. Весь цей великий блок, там ще йде, там майже 100 поправок, всі вони стосуються поправок до статті 7 Закону "Про освіту", яка була перенесена в цей закон. Оскільки було рішення комітету не змінювати цю статтю, то я навіть не можу, ми особливо не розглядали їх по суті, бо було політичне рішення. Оскільки ця стаття пройшла експертизу Венеційської комісії. може блокувати нашу інтеграцію з НАТО. Для нас це вкрай важливо. Ми в "Перехідні положення" поставили термін "рекомендації Венеційської комісії" щодо відтермінування вступу в дію цієї статті. Ми її не змінювали. Через те я не хочу довго губити час, я, може, і погоджуюсь з вашими аргументами, але пояснив вам рішення комітету для всього цього великого блоку, який стосується мови освіти. Дякую. Дякую. Прошу визначатися, колеги, по цій поправці 456.

Дякую, пані головуюча. Насправді Венеційська комісія за будь-яких підстав не може підміняти нам положення Конституції України. В День добровольчого руху так приємно говорити про якісь засадничі речі, як то становлення української мови як державної. І зокрема та правка, яку ми з паном Ярославом Лесюком готували, щодо утвердження певних стандартів і вивчення української мови відповідно до цих стандартів, вона має право на життя. Чому вона була відхилена? Я якби розумію – політичні рішення і все. Але натомість ми отримуємо рішення нашого ж таки уряду, яке суперечить в тому числі і політичному рішенню, яке визначено статтею 7 діючого Закону "Про освіту" і яке унеможливлює в тому числі частині людей, які прагнуть цього на сході, на півдні, чи на Західній Україні опанувати державну мову. Дякую. Дякую. Прошу визначатися по поправці, яку ми зараз обговорюємо, нагадаю, 457-а. Дуже дякую. 18 – за. Поправка відхиляється. Наступна 458-а, так само Нестор Шуфрич і пан Німченко. Василю Німченку, будь ласка, мікрофон увімкніть. Пане Німченко, 458-а. Шановні колеги, я хотів би, щоб доповідач тут все-таки розкрив, де йде питання про… починаючи з 458 поправки стосовно розподілу цим законопроектом на державну мову, мову національних меншин, мову корінних народів і мову кримськотатарського народу. Якщо ми пишемо закон, будь ласка, розкрийте. Тільки я просив би не посилайте стосовно того, що це буде визначено в 36-му році, коли я вже на пенсію піду і внуки вже на пенсії будуть. От про що йде мова. Ви розкажіть, що на сьогоднішній день є у нас закони про національні меншини, є закон, а ви тут несете, я вибачаюсь, не знаю, що. І от ви і скажіть що таке "корінні народи", що таке "кримськотатарський народ", що таке…

про внесення знову ж таки змін у 7 статтю щодо запровадження навчання регіональними мовами. Ми цю статтю не змінювали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися по поправці 458.

у мене була попередня правка першої частини цієї статті. Вона стосувалася, щоб слово "забезпечує" було теж враховано в першій частині цієї статті. Натомість ви викреслюєте слово "забезпечує" з першої частини і залишаєте це слово "забезпечує" в другій частині. під час прийняття Закону про мови зробили, ну, невеличку дурню, якщо можна так сказати, і неправильно написали, у нас зараз якраз шанс поправити правильно цю статтю і зробити її досконалішою. То чому ми маємо на когось оглядатися і не зробити краще, коли ми вже розуміємо і бачимо, що там закралася помилка, яку важко виправити? Напевно, було би логічним все-таки прислухатися до цієї правки і спробувати якось подумати яким чином ми могли би змінити в бік української мови, а не в бік вимог Єврокомісії чи Дунь всяких і інших товарищей. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 459 поправці. коментар голови комітету до цієї 7 статті вже був, неодноразово звучав. Просто комітет вирішив, що більш доцільно відхилити всі поправки до неї. 17:05:33 За-13 Поправка відхиляється. Наступна 460-а, Нестору Шуфричу. Виходячи з логіки нашої, ми просимо цей абзац виключити. Ми вважаємо, що це питання вже мало би було врегульовано під час прийняття наших попередніх поправок. До речі, не Дуся, а Дуня Міятович. Я прошу не ображати вашого і нашого колегу. я хочу подякувати, пані Ірино, вам особисто, під час обговорення 454 поправки у мене, на жаль, в роздруку поправок була помилка, там поганий був друк. І я хочу вам подякувати за вашу допомогу, що ви зачитали текст поправки. А поправку 460 ми просимо поставити на голосування. Вважаємо, що це питання вже врегульовано і відповідно цей абзац є зайвим

17:07:01 За-9 Поправка відхиляється. Наступна поправка 462, народний депутат Брензович. Дякую. Частину 3 статті 17 доповнити наступним реченням: "Мова зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробовувань для випускників навчальних закладів з викладанням регіональними мовами або мовами меншин встановлюються законом України що регулює права національних або мовних меншин та корінних народів України". Наголошую, що, підтримуючи запропоновану комітетом редакцію частини три статті 17, ми тільки ускладнюємо завдання як законодавчого органу, так і органів виконавчої влади щодо імплементації рекомендацій Венеціанської комісії стосовно статті 7 Закону "Про освіту" і підтримуємо чергове зухвале порушення мовно-освітніх прав національних меншин. Тому пропоную підтримати бланкетну норму про відсилання цього питання до спеціального Закону про права національних меншин. Шановний пан Княжицький, ви тут декілька раз сказали про те, що цей закон не регулює мовні права національних меншин, це не зовсім правда, цей закон регулює права меншин в сторону їх звуження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету щодо відхилення 462 поправки. Будь ласка. я не погоджуюсь з вами, що цей закон звужує будь-які чиїсь права, він лише захищає права українців і української мови. Хочу вам сказати, що справді ми не змінювали статті 7, але до неї були додані… А зараз буде важливий пункт, прошу якраз вашої уваги, бо це важливо. Додані пункти про складання складання зовнішнього незалежного оцінювання українською мовою, за наполяганням деяких членів нашого комітету і громадськості. Оскільки з огляду на набрання чинності статтею 7 Закону "Про освіту" діти, які розпочали навчання у 2018 році, будуть володіти державною мовою на рівні достатньому для проходження ЗНО державною мовою, згідно з "Перехідними положеннями" дана норма набуває чинності у 25-му році. Але, за висновком управління Верховної Ради, пункт 15, вони у вас є, пропонується перенести строк на 2030 рік. Оскільки за Законом "Про освіту" навчання триває 12 років, а отже треба відстрочити на ті самі 12 років, починаючи з дати набрання чинності Законом "Про освіту". "Про освіту". Дана пропозиція є логічною, ми будемо пропонувати парламенту її врахувати під час голосування за закон в цілому. Тобто на це ЗНО українською мовою ми перейдемо за нашою пропозицією, Дякую. Завершуйте, 30 секунд, будь ласка. Це важливо. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це пропонували з 2030 року. Не думаю, що в нас будуть якісь проблеми на той час. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення, шановний колего. Я прошу визначатися по 462 поправці.

Шановні колеги! Ми пропонуємо внести поправку до частини третьої статті 17 законопроекту, яка регулює мову навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. Ми вважаємо, що те формулювання, яке прописано, воно є абсолютно розпливчатим, чітко не визначеним і відповідно може створити ситуацію, коли фактично державна мова в навчальному процесі буде ігноруватися. тому, оскільки ми вважаємо, що це недопустимо, ми пропонуємо ухвалити цю статтю в нашій редакції. Я вважаю, що наші національні інтереси, вони мають мати вищу цінність, ніж вказівки когось з-за кордону. я не вважаю жодним чином, що це обмежує права національних меншин. Навпаки, це гарантує право представникам національних меншин, такі формулювання, мати рівні конкурентні умови з іншими громадянами України. Вільно володіти і користуватися державною мовою, причому, забезпечивши свої мовні права,

мов національних меншин в навчальних закладах. Але поряд з цим вивченням, мова навчального виховного процесу, мова навчання, вона має бути державна мова. Дякуємо, пане Андрію, за роз'яснення вашої поправки. Колеги, я прошу визначатися по поправці 463. Прошу визначатися. За-23 Поправка відхиляється. Наступна, 466, народний депутат Тіміш. Вам слово, прошу, будь ласка. Дякую, пані головуюча. Шановний пан Княжицький, я не розумію, чому ви відхилили правку 466, яка була внесена мною. Вона фактично стосується питання застосування англійської мови або однієї з мов Європейського Союзу при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання поряд з застосуванням державної мови. Є логіка в цьому, повірте мені. Тому що навіть Закон "Про освіту", 7 стаття, не забирає право у дітей, які навчаються у національних школах, я говорю за людей, які компактно проживають на території Буковини, Закарпаття і, відповідно, Південної Бессарабії, право на те, щоб вони навчалися рідною мовою. Тобто ми фактично зараз цим ігноруванням, цієї поправки, забираємо у них право продовжити навчання і здавати іспити рідною мовою. Вони після того, як здають іспити, фактично продовжують навчання українською мовою, але, я рахую, що це антиконституційна норма. Дякуємо, шановний пане Григорій, за роз'яснення вашої поправки. Колеги, прошу визначатися. Коментар, будь ласка, коментар голови комітету. Шановний колего Тіміш, я, по-перше, розумію ваші мотивації, я вам вдячний за ефективну роботу і вдячний за те, як ви відстоюєте права, зокрема, румунської громади і українські державні інтереси одночасно. Хочу вам сказати, що хоча комітет відхилив поправку, юридичне управління у своєму висновку у пункті 14 також звернуло увагу на те, що було б доцільним, щоб виключити вимоги до мов завдань ЗНО, оскільки завдання з іноземних мов можуть складатися як українською так і, відповідно, іноземною мовою. Тому наприкінці розгляду на голосування буде поставлено закон з урахуванням пункту 14 висновку юридичного управління. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по 466 поправці. За-11 Поправка відхиляється. Наступні дві поправки народного депутата Лесюка. Наполягаєте чи ні?

не потрібно прикриватися Венеціанською комісією, Радою Європи чи іншим. Ще раз хочу наголосити, наголосити: будь-які договори, підписані Україною міжнародні, вони діють, в тій частині, яка не суперечить Конституції України. А от те, що ви стараєтесь розсипати по цілому закону підміну поняття державної мови як функції держави і заміну її на право українців чи право громадян, оце є дійсно антиконституційні речі, які шкідливі не в плані букви закону, а в плані повернення до якогось колоніального стану. Ми не є колоніальною державою, ми цього не можемо зрозуміти, ми не можемо боротися за українську мову… Дякую. Шановні колеги! Мені здається, пан Микола дає роз'яснення по поправкам. Він не може давати свої роз'яснення, він має давати позицію комітету. 17:15:49 За-13 Поправка відхиляється. 468-а, будь ласка, народний депутат Кишкар. Дякую пані головуюча! Павло Кишкар, Народний Рух України. Мова йде в поправці про те, що ми говоримо, що існують інші форми вступних іспитів окрім ЗНО. Існує ціла низка вищих навчальних закладів чи інших навчальних закладів, не обов'язково вищих, де формою вступних іспитів є так зване вступне випробування, зокрема це театралів, всіх мистецьких напрямків це стосується. Тому незрозуміло, чому не можна доповнити це "та вступних випробувань". І на підтвердження слів попереднього виступаючого, навчання чи вивчення – найбільша дискусія всього цього законопроекту? Ми за навчання, за вивчення мови національних меншин чи корінних народів. Ми дуже тяжко призиваємо, що вивчення, нацменшини призведе до того, що ми знову і знову будемо зросійщувати ту частину України, яка має цілу низку проблем саме в плані… Дякую. Шановний пане Миколо, прошу коментар, до мене звернувся і автор попередньої поправки, народний депутат Лесюк, який просить, щоб ви все-таки ще раз висловили… Лесюк. Лесюк. До речі, Лесюк є і автором поправки, яку ми і зараз обговорюємо, 468-у – це поправка Лесюка і Кишкара, який презентував. І вони просять, щоб ви надали коментар відносно того, чому українська мова і її вивчення трактується тут як право, а не як функція держави і обов'язок.

весь освітній процес є україномовним, очевидно, що вступні випробування теж будуть україномовними. Тому я не бачу тут якоїсь проблеми. Ви знаєте, коли ми дивимося, а ми глибоко вивчали закони про мови багатьох країн: і тої ж Польщі, і країн Балтії, і вони не є такими великими на 2 тисячі 700 правок. Це закони, які складаються з декількох сторінок. Ми не можемо законом все визначити, все зарегулювати. Бо чим більше ми регулюємо, тим не сильнішим дуже часто, а слабшим ми робимо закон. І через те, цей закон, намагаючись все-все врахувати, ми все одно десь щось не врахуємо. Тому ми не вважали, що це є таким принциповим питанням, яке можна чітко окреслити. Оскільки незрозумілий сам термін, що таке "вступні випробування", а тести цей закон не регулюють. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Я прошу визначатися по 468 поправці.

ви знаєте, ми ж не відповідаємо за графік Кириленка. Ми завтра на "годині запитань до Уряду" передамо, що народний депутат Папієв дуже вболівав, що немає Кириленка, скучав за ним, сумував – українською мовою. 13 – "за". Поправка відхиляється. Наступна поправка 470 народного депутата Шуфрича і Німченка. Будь ласка, Шуфричу мікрофон. 17:19:21 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Шановна головуюча, Шановні колеги! Коли ми говоримо про те, що треба уважніше дивитися щодо порад і уникати зовнішнього управління, то це наша позиція. До речі, на біс прийшов віце-прем'єр. От ви бачите, пан Михайло, тільки попросив, і пан Кириленко одразу з'явився. Вітаємо його! І дякуємо за швидку реакцію пані головуюча, ви дуже швидко відреагували на прохання пана Папієва. Безумовно, ми вболіваємо за те, щоби поради і Венеціанської комісії, її бачення, і бачення Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович теж поважалися в цій залі. А ми наполягаємо на поправці номер 470, яка говорить, що тести для зовнішнього оцінювання якості освіти укладаються українською мовою, але за бажанням особи можна… вона може бути надатися на регіональній мові або мові меншин. Це – конституційне… Будь ласка, завершуйте, а не був предметом розколу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Голова комітету давав коментар, що цей законопроект не врегульовує тести, не стосується тестів і освіти. Прошу визначатися по цій поправці. Спочатку ми визначаємося по цій поправці, За-8 470, "за", поправка відхиляється. Також ми інформуємо віце-прем'єр-міністра пана Кириленка, що звучали з залу переживання, що вас немає.

Ні-ні-ні, ми ще не дійшли до вашої. Вибачте, 471-а зараз, це я вже теж погано бачу. 471 поправка народного депутата Мусія. Вибачте, я неправильно… це якраз стосується тут не української мови, а, наприклад, англійської мови. Почитайте уважно: "Мовою зовнішнього незалежного оцінювання і вступних випробувань, – так записано в цій статті, те, що ви кажете, що такого нема, випробування, але тут це записано, – є державна мова". Є – абсолютно логічно. А далі йде "крім" зверніть увагу! – "ЗНО з іноземних мов". А чому не "випробувань з іноземних мов"? Це значить, що випробування з іноземної мови відповідно до цієї статті має бути українською мовою. Ну, де логіка? Якщо ми зробили дурню, прийнявши Закон "Про освіту", то давайте зараз виправимо. Тому що з англійської мови всі випробування, вони мають бути англійською мовою, ну, ніяк не українською, це ж логічно абсолютно. Ну, хіба ні? Прокоментуйте, будь ласка. Тим більше, що воно є в цій статті, зверху написано про ці випробування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми визначаємося зараз по 471 статті народного депутата… поправці народного депутата Мусія. Голова комітету коментував, що цей закон не стосується тестів і екзаменів. очевидно, що тести з англійської мови ви будете складати англійською мовою, закон це не регулює. Поправка відхиляється. Наступна, поправка якраз 473, народний депутат Іллєнко. А, я перепрошую, народний депутат Осуховський, він теж є співавтором цієї поправки. Будь ласка. Олег Осуховський, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Рівне. Ми вважаємо, щодо цієї правки, що навчатися ми маємо тільки на українській мові і в деяких випадках – на англійській мові, но точно не мовами нацменшин. Мовами нацменшин ми можемо вивчати мови нацменшин, а ні в якому разі не навчатися. А якщо стосується англійської мови, звичайно, що англійською мовою ми можемо і навчатися, це призведе нас до інтеграції до світової економіки. Відповідно якщо брати ситуацію до війни, то українців було 78 відсотків. Коли відбулася анексія Криму і війна на Донбасі, зараз є 92 відсотки українців. Відповідно в Україні має бути українська мова і вивчати ми маємо, і і навчатися українською мовою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пане Осуховський за роз'яснення вашої поправки, яку ви подали з вашими колегами разом. І я прошу визначатися по 473 поправці. За-17 Поправка відхиляється. Будь ласка, увімкніть мікрофон народному депутату

Це велика робота, спільна робота Кабінету Міністрів, профільного Міністерства освіти і науки України, Верховної Ради, 130 експертів працювало. Шановні колеги, навіть якщо там десь є якась технічна помилка, це зрозуміло, ну ми всі – люди, ми допускаємо ці помилки. Але не можна казати про весь закон, що він дурний, бо оцей Закон "Про освіту", який вперше зробив так, щоб в школи були паритетні відносини між вчителем і учнем, між батьками, щоб дитина відчувала себе не об'єктом, а суб'єктом навчального процесу. Ми зробили закон, який надає диверсифікацію можливостей і автономію нашій школі, нашому вчителю, він обирає дидактичну модель. Тому я просто звертаюсь дуже обережно використовувати такі речі, тому що нас чують українські люди і відчувають, що ми повинні ставитись дуже толерантно один до одного. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я підтримую це прохання народного депутата Співаковського не називати прийняті вже законодавчі акти тим словом, яке звучало неодноразово неодноразово з боку одного з народних депутатів України. Ми обговорюємо українську мову, вона багата на синоніми. Давайте говорити "недосконалий" законопроект або закон і таке інше. Добре? Дуже дякую. І рухаємося далі. Так, голова комітету вимагає слово. 17:26:30 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я хотів звернути увагу колеги Мусія, бо в мене тоді не було було слова, що ті пункти, про які ви казали, вони будуть викладені відповідно до рекомендацій юридичного управління. І я коли колезі Тімішу відповідав, звертав на це увагу. Ви можете там подивитися. Там, де є ці нестиковки, ми там їх спробували врегулювати. Дякуємо. Колеги, я хочу також поінформувати вас, що до президії Верховної Ради України надійшла заява від двох фракцій – це "Опозиційний блок" і група "Відродження" – з вимогою на реальну перерву 30 хвилин. Шановні колеги, я перепрошую. Шановні колеги, президія інформує вас, що я так само, як і ви поділяю позицію, що це спроба затягнути прийняття законопроекту, в той же час Регламент дозволяє фракції брати перерву до 2 години і після 16 години. Ні. Шановні колеги, дивіться, як мене поінформував Голова Верховної Ради, спікер… Шановні Шановні колеги, я хочу вас поінформувати, що, як поінформував мене Голова Верховної Ради Андрій Парубій, "Опозиційний блок" разом з групою "Відродження" взяли реальну перерву о 13-й… годині 30 хвилин була перерва, після перерви був виступ о 16 годині, а тепер вони приносять заяву на нову перерву після… вони, вони після… (Шум у залі) Почитайте Регламент. Після перерви є виступ завжди. І на жаль, я не можу боротися з цією нормою Регламенту

Я продовжую роботу парламенту на 15 хвилин, за 15 хвилин я оголошую перерву на 30 хвилин і закриваю роботу Верховної Ради України на сьогодні, сесії. Тому я про це поінформувала всіх, і це – дотримання норми Регламенту і компроміс. Ми рухаємося далі. І зараз ми знаходимося з вами на поправці 478 народного депутата Кишкаря, який, я думаю, перепросить за "ганьбу" Ірина Володимирівна, з великою повагою я, звичайно, це звертався більше до московитів, ніж до вас. І підтверджую, що ми з усією відповідальністю пройдемося по всіх правках в той час, який відведений для роботи в пленарний день Верховної Ради України. Я так думаю, що в четвер точно ми вийдемо на голосування державоутворюючого закону. Тому мої вибачення, якщо ви неправильно це зрозуміли. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Я прошу визначатися по поправці 478. поправці 478 прошу визначатися. Поки ми визначаємося, ще раз я наголошую, що попередня перерва була взята

заява 3 хвилини, це норма Регламенту. І зараз надійшла нова заява від двох груп і фракцій, і ми мусимо її прийняти в президії, але я продовжую засідання на 15 хвилин і отак-от ми ще можемо працювати 15 хвилин. Ми ще до неї не дійшли тому що. Вибачте. Будь ласка, зараз слово народному депутату Лесюку, 477 поправка.

Наголошують, що це моя була помилка, я дійсно, ідемо тоді далі, 479-а, Німченко. Прошу вас, у нас не буде подвійних стандартів. Ваша була тільки що. 17:30:59 пане народний депутат Співаковський, я попрошу не принижувати, посилаючись на Венеціанську комісію, вона називається Європейська комісія демократії через право. І друге хочу вам сказати, Конституція є, але є стаття 9 Конституції, яка передбачає, що якщо ратифікована міжнародна норма, то вона підлягає виконанню. Так я хочу вам сказати, що і Європейська хартія регіональних мов ратифікована, Рамкова конвенція про захист національних меншин 1 лютого 95-го ратифікована, Міжнародний пакт про громадські та політичні права 19 жовтня і т.д. І іменно на ці рішення посилалася Венеціанська комісія,

У всіх здорових і культурних суспільствах призупиняють всі розгляди інших справ, пов'язаних з цими нормами. Треба почекати, що вирішить Конституційний Суд. Представляєте, якщо він визнає неконституційною статтю 7 і інші статті Закону "Про освіту", що дальше?! Сміятися будемо Дякую. йшла тут емоція по цій заяві на перерву, тому і відбулись у нас непорозуміння по попереднім поправкам, до яких ми не будемо повертатися. 17:33:06 За-6 Поправка відхиляється. Наступна Мусія поправка 480, будь ласка. 17:33:13 МУСІЙ О.С. Шановні колеги! Вона якраз стосується тих депутатів, в тому числі які подали подібну правку, і пана Лесюка, і пана Кишкаря, щодо перекладачів під час всіляких заходів, ті, які проводяться не українською мовою. І тут саме доповнюється ця стаття абсолютно новим абзацом, який передбачає якраз, якщо хтось десь знайде якусь шпаринку, не дай Бог, для незастосування української мови, будь-який захід інший мав би відбуватися саме з перекладачем. То якщо "русский мир" чи хтось інший хоче тут влаштувати собі додаткове знання російської мови, хай потратиться і проплатить собі перекладачів. І немає тут нічого страшного в тому, щоб хоча б матеріально на них вплинути таким чином. Тому я хотів би, щоб ми поставили на підтвердження, щоб обов'язково були перекладачі при використанні будь-яких інших мов, окрім української, що і записано в цій правці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, прошу визначатися по 480-й поправці. Комітет її відхилив. Прошу визначатися. За-13 Поправка відхиляється. Наступна 483 поправка народного депутата Лесюка Ярослава. Прошу, пане Ярославе. Шановні панове! Ми пропонуємо просто відмінити п'яту частину. Читаю: "У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами державною мовою, англійською, іншими офіційними мовами Євросоюзу". Якщо я не помиляюсь, їх 28. Заради того, щоб висунути з цього переліку російську мову, заради цього ми йдемо на якісь хитрощі. А де ви, скажіть, будь ласка… Тобто ми маємо, ми можемо заміняти мовами Євросоюзу, так, але при цьому немає білоруської мови, хто її захистить, крім нас, немає єврейських, там не знаю, їдиш чи що, немає кримськотатарської мови і так далі. Хто придумав, жодна країна такого не робила, щоб так принижуватися і вводити собі мало як не обов'язкові 28 мов Євросоюзу, начхавши на мови національних меншин, у тому числі і на свою державну. Бо ми хотіли обдурити, кого? 30 секунд, завершуйте, будь ласка. Тобто заради того, щоб не було російської мови, з чим я з вами згоден, ми, як жодна країна в світі, вводимо 28 мов Євросоюзу, забуваючи про мови нацменшин, які для нас на багато важливіші, ми за них відповідаємо, особливо за кримськотатарську мову та інші корінні мови.

Я дякую Ярославу Васильовичу, що так чітко сформулював прагнення наше все-таки в тій частині, де ми можемо підсилити мови нацменшини. Але найбільше сумно за тих людей, які спостерігають з телевізора сьогоднішнє засідання, розуміючи, що робота Верховної Ради має і свою вартість, а вартість тих людей, які зараз просять перерву, ну, геть мізерна адже вони не відчувають відповідальності за прийняття цього законопроекту. Єдине, поправлю вас, пане Миколо, що освітній процес в Україні є далеко неукраїнським. Повірте, що ми з вами можемо пройтися навіть київськими школами, я це як тато чотирьох дітей запевняю вас, що немає україномовного якісного вчителя навіть в Києві. А пану Співаковському, підтверджуючи, що автономія шкіл це дійсно класно і Вальдорфська школа єдина поки що в Києві існує і вдало розвивається на фоні 14 інших освітніх програм як-то "Нова українська школа". Але… але здебільшого цей процес не завершений, владі ніхто, пане віце-прем'єр-міністр, не забороняє зараз стимулювати і направляти україномовного вчителя… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Дякуємо. Дорогі колеги, ми, якщо говоримо, що ми маємо прискорювати розгляд законопроекту, то давайте це і до себе ставити і йти по поправкам, а не політінформація. Будь ласка, прошу… Шановний Єгоре, будь ласка, голосуємо за поправку 484. Прошу визначатися. Колеги, у нас буквально кілька хвилин залишається. От у нас є можливість або ще розглянути кілька поправок, або йти по тексту, там, обміну люб'язностями. 17:38:45 За-14 Поправка відхиляється. Наступна поправка народного депутата Німченка 486-а. Будь ласка, пане Німченко. Шановні колеги, не топчіться по тілу Конституції. Не треба видавати бажане за дійсне. Почитайте Конституцію, для доповідача персонально. Почитайте рішення ПАРЄ 2189, 2017. Почитайте інші міжнародні норми. Я прошу вас, ми рвемось до Європи, Європа все каже, що ви знущаєтесь з мов національних меншин. Тут правильно колега піднімав вопрос, при чому тут національні меншини? Ви сказали, можна отримати эту освіту на языках Європейського Союзу. Да, це ганьба, забувши про Білорусію, забувши про казахів, про росіян, євреїв, гагаузів, і це не смішно. Це не смішно. Є народності у нас проживають. А ви просто глузуєте із языка, із мов цих людей, меншин. Це так не може бути.

ми з вами завершуємо сьогодні нашу роботу на 487 поправці, це народного депутата Мусія. Це зараз буде остання поправка і на цьому ми поставимо крапку в нашій роботі, я підсумую. Будь ласка, зараз слово Мусію. Прошу. Ця поправка стосується якраз застосування всіх мов Європейського Союзу, про які вже говорили мої колеги. Але насправді, якраз прислуховуючись до, пані Ірино, вашого побажання, що дійсно Закон "Про освіту" і прийняті закони паплюжити ми не маємо права, тому що ми давали клятву народного депутата дотримуватись прийнятих законів, і абсолютно слушне зауваження. Я тут якраз хочу в цьому руслі сказати про недосконалість цього Закону "Про освіту" і саме цієї статті. Ми намагаємося прогнутися перед всіма. Коли ми станемо самодостатніми українцями і будемо любити Україну і українців? Оце найголовніше, а не… І тому абсолютно заслуговує на вилучення ця правка відповідно, не правка, а ця стаття відповідно до моєї правки. Тоді в нас буде самоповага. А то ми посипаємось попелом, перед всіма плазуємо. Навіщо це потрібно? Ми, Україна, самодостатня держава. І ми в школах маємо виховувати діточок самодостатніми. Зрозуміло, що ми уродженці Совєтського Союзу, вже зіпсовані… наголошуючи, що ще 4 хвилини у нас є. Я закінчу на його поправці 489. Але там ми поставимо крапку. Прошу зараз визначитись по поправці 487, народного депутата Мусія. Будь ласка.

Справа в тому, що в законопроекті говориться про те, що мовою освітнього процесу в вищих навчальних закладах є державна мова. Але вищий навчальний заклад має право ухвалити рішення про викладання однієї, чи кількох дисциплін англійською та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Оцей момент "та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу", він спричинятиме кілька моментів. По-перше, під цим визначенням ховатимуться деякі мови, які є мовами Європейського Союзу, але які так само сьогодні в Україні витісняють українську мову, об'єктивно, це реально. По-друге, це буде спричиняти надмірні, недоцільні абсолютно витрати. Тому, враховуючи те, що у світовій економіці, в переважній більшості, застосовується саме англійська мова, а не, наприклад, там угорська чи польська, чи румунська, чи ще якісь мови, які є мовами Євросоюзу. Доцільно, власне кажучи, дозволити вищим навчальним закладам саме забезпечувати вивчення саме англійської, навчання англійською мовою, поряд з українською мовою. Тобто "українська мова, а також англійська мова" – оце логічно. А не пропонувати, власне кажучи всі… Дякуємо, пане Юрію, за висловлену вашу поправку з вашими колегами. Колеги, я прошу визначатися по 490 поправці. По 480-й… поправці прошу визначатись. 17:44:07 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте підсумувати сьогодні нашу роботу. Отже, по-перше, шановні колеги, я хочу подякувати всім народним депутатам України, які день сьогодні працювали дуже сумлінно над поправками до базового, дуже важливого, фундаментального Закону про функціонування української мови як державної. Наголошую, що ми з вами зупинилися на 490 поправці. Саме з неї ми розпочнемо розгляд далі наш за цим законом. Шановні колеги, я хочу нагадати також, що до президії звернулася фракція "Опозиційного блоку" і групи "Відродження" із заявою на перерву, яку вони готові замінити… не готові, яку вони вимагають як реальну перерву, вони матимуть право на заяву і цю заяву вони зроблять у п'ятницю три хвилини. Я думаю, що в п'ятницю ми працюватимемо за традиційним графіком нашим п'ятничним: "година запитань до Уряду", заява від фракції "Опозиційного блоку" щодо перерви, після цього ми оголосимо запити народних депутатів, яких достатньо багато зареєстровано, і потім будуть виступи виступи народних депутатів України. Тому що, так само, є від наших колег бажання, завтра по максимуму використати рубрику "Різне", і у вівторок ми повернемося до поправок, у сесійний вівторок, до поправок по закону, який ми зараз обговорюємо. Ще раз дуже дякую всім за дискусію, яка у нас сьогодні відбулася. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим, і завтра ми продовжимо роботу нашу о 10 ранку. Дякую. Дякую.